Željka (SDP)** Idemo na sljedeću točku dnevnoga reda - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lijekovima, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 290 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretince. Hitni postupak primjenjuje se u skladu s člankom 161. Poslovnika. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Rasprava je provedena u Odboru za zakonodavstvo, Odboru za europske integracije i Odboru za zdravstvo i socijalnu skrb. Izvješća ste primili na sjednici. Imamo i amandmane koje je podnio Odbor za zakonodavstvo. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Doktor Ante Zvonimir Golem, državni tajnik. **Golem, Ante Zvonimir** Zahvaljujem gospođo potpredsjednice, uvažene dame i gospodo. Pred vama se nalazi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lijekovima, prijedlog zakona jer prema sada važećem Zakonu o lijekovima iz 2007. godine utvrđuje se postupak ispitivanja i stavljanja u promet proizvodnje, označavanje, klasifikacija, promet farmakovigilancija, oglašavanje i informiranje, nadzor nad lijekovima te provjere kakvoće lijekova kao i uvjeti i način stavljanja u promet i nadzora nad homeopatskim proizvodima. Zakon o lijekovima nije u potpunosti usklađen s Direktivom 2001 i Direktivom iz 2004. godine u dijelu koji se odnosi na trajanje instituta Data exclusivity, tj. patentne zaštite izvornog lijeka. Stoga se izmjenama i dopunama važećeg zakona predlaže usklađivanje sa navedenim odredbama direktive na način da se izmjenom odredbe članka 15. točke važećeg zakona uskladimo sa temeljnom Direktivom 2001 te od dana prijema Republike Hrvatske u stupi na snagu rok od 10 godina zaštite za referentni lijek koji je registriran centraliziranim postupkom. Za ostale lijekove ostaje rok od 6 godina, kako je to i sada uređeno. U cilju dosljedne i cjelovite primjene Direktive 2004 Europskog parlamenta i Vijeća Europe, predlaže se da se nakon isteka roka od 3 godine od dana prijema Republike Hrvatske u Europsku uniju, Data exclusivity uredi na sljedeći način. Podnositelj zahtjeva za davanje odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet neće trebati priložiti rezultate nekliničkih ispitivanja te rezultate kliničkih ispitivanja ako može dokazati da je gotovo lijek istovrstan referentnom lijeku te da je referentnom lijeku dano odobrenje za stavljanje u promet u Republici Hrvatskoj ili u nekoj od država Europske unije prije više od 8 godina. Taj se lijek ne smije staviti u promet 10 godina od dana prvog davanja odobrenja za njegovo stavljanje u promet s time da se to razdoblje od 10 godina može produljiti za još jednu godinu ako u prvih 8 godina desetogodišnjeg razdoblja zaštite ne ostavi odobrenje za stavljanje u promet referentnog lijeka dobije odobrenje za jednu ili više novih indikacija istog lijeka za koje se smatralo da će imati značajnu kliničku korist u usporedbi s postojećim lijekom. Zahvaljujem. Hvala lijepo. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Na redu su klubovi. Ispred kluba HDZ-a gospodin Stjepan Kundić. Poštovana gospođo potpredsjednice, kolegice i kolege, gospodine tajniče. Kao što je rekao gospodin tajnik pred nama je Zakon odnosno usklađivanje Prijedloga zakona sa usklađivanjem sa Europskom unijom pod oznakom P.Z.E. broj 290. Naime, postoji kao što je naglasio gospodin tajnik važeći Zakon o lijekovima iz "Narodnih novina" pod brojem 71/07. znači iz 2007. godine kojim je utvrđen postupak ispitivanja i stavljanja lijeka u promet, proizvodnja, označavanje, klasifikacija, promet farmakovigilancija, oglašavanje, informiranje, nadzor nad lijekovima te provjera kakvoće lijekova. Osim toga, ovim su zakonom također utvrđeni uvjeti te način stavljanja u promet i nadzor nad homeopatskim proizvodima. Taj navedeni zakon bio je izrađen sukladno važećim direktivama Europske unije, znači onom pod brojem 2001/83., 2001/20.

koja se odnosi na tradicionalne biljne lijekove i Direktivi 2004/27 Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. godine koja se odnosi na stavljanje lijeka u promet. Naime, vodeći računa o potrebi usklađenja domaćeg zakonodavstva s propisima Europske unije na području osiguranja znači djelotvornih, kvalitetnih i sigurnih lijekova kao proizvoda od posebnog značaja za zdravstvenu zaštitu ljudi iskazuje se nužnim donošenje izmjena i dopuna važećeg Zakona o lijekovima koji će omogućiti prilagodbu domaće pravne regulative zakonodavstvu U cilju dosljedne i cjelovite primjene Direktive 2004/27 Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. godine predlaže se da se nakon isteka roka od tri godine od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji uredi na slijedeći način. Kao prvo, podnositelj zahtjeva za davanje odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet neće trebati priložiti rezultate ne kliničkih ispitivanja ako može dokazati da je gotov lijek istovrstan referentnom lijeku te da je referentnom lijeku dano odobrenje za stavljanje lijeka u promet u Republici Hrvatskoj ili u nekoj od država Europske unije prije više od osam godina za bilo koju dozu, farmaceutski oblik, način primjene ili pakovanje. Taj se lijek kao što je spomenuo i gospodin tajnik ne smije staviti u promet deset godina od prvog davanja odobrenja za njegovo stavljanje u promet, s time da se to razdoblje od deset godina može produljiti za još jednu godinu ako u prvih osam godina desetog razdoblja zaštite nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet, referentnog lijeka dobije odobrenje za jednu ili više novih terapijskih indikacija istog lijeka za koje se smatra da će imati značajnu kliničku korist u u usporedbi s postojećom primjenom lijeka. I pod broj dva, uz novo odobrenje instituta "Data exclusivity" u cilju potpunog usklađenja s Direktivom 2004/27 predloženom novelom važećeg Zakona o lijekovima uvodi se zabrana oglašavanja homeopatskih proizvoda Hrvatska demokratska zajednica će podržati ovaj prijedlog. Još ću jedno isto istaknuti. Za provedbu zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Slijedeći je za raspravu klub SDP-a zastupnik Željko Jovanović. Hvala. Gospođo potpredsjednice, kolegice i kolege. Klub SDP-a podržat će ovaj zakon. Dobro je što usklađujemo Zakon o lijekovima sa europskim standardima jer to je preduvjet da u Hrvatskoj imamo najbolje lijekove a to znači da su oni sigurni, učinkoviti i farmako ekonomski opravdani. U ovom zakonu govori se o patentnoj zaštiti izvornog lijeka pa je nemoguće govoriti o ovom zakonu a ne osvrnuti se na Plivu u svojevrsnom in memoriamu za sve ono što se dogodilo sa Plivom. Pliva je od 6 tisuća zaposlenih spala na 2 tisuće i veronskim poučkom je u petoj brzini od regionalne zvijezde postala mali patuljak, generička kuća kakvih ima koliko hoćete i to ne u hrvatskom vlasništvu. Mogli smo danas vidjeti da je Pliva završila u gubitku sa 255 milijuna kuna, da je završila sa 18% manje prihoda nego 2007. kada su prihodi bili 6 milijardi a ove godine 5. Tako je završila slavna povijest Plive i započelo je doba Tevine Plive. Najskuplju cijenu Hrvatska je platila u privatizaciji koja je uništila 400 tisuća radnih mjesta a Pliva nije izuzetak od loše pretvorbe i privatizacije, ona je njezin najgori primjer. Nije problem pogriješiti. Problem je kad griješiš radi stjecanja osobnog bogatstva a upravo je to bila Pliva. Pliva je zbog nesposobnost menađmenta na čelu sa gospodinom Ćovićem u Veroni pod podrškom premijera stvorila veronski poučak koji se danas izučava na menađerskim školama kao primjer kako nesposobni menadžer uz podršku premijera može upropastiti uspješnu kompaniju. Pliva je dva puta preprodana, pojedinci su završili puni džepova, država bez kune poreza, tisuću radnika na cesti, 255 milijuna gubitka. To je kratki sažetak veronskog poučka. I naravno, cijele grane poslovanja se ukidaju, kao što je na primjer biotehnologija vrhunac danas moderne znanosti taj laboratorij se u Plivi gasi. I dok se u svijetu stvaraju novi lijekovi eto vidjeli smo jučer objavljena je vijest da je stvorena megapilula 5 u 1 koja rješava probleme srčanih i moždanih udara. Nažalost, u Plivi više neće biti inovacija. Pa upravo odredba koju mijenjamo štitila je domaću farmaceutsku industriju, zato ona više i nije bitna za nas. Danas je ostao Belupo, ostao Jadran Galenski laboratorij a u prošlosti ova odredba koju mijenjamo je najviše štitila domaće Krku i Plivu. Zaštita patentnih prava svuda je važna a u farmaceutskoj industriji posebno. Zašto? Pa dug je put od otkrića lijeka do pacijenta. Od 7 tisuća molekula koje uopće uđu u istraživački proces samo 35 dođe na tržište, a od tih 35 samo 75% vrati uložena ulaganja koja iznose milijardu dolara po jednom lijeku. I zato su lijekovi skupi. Slijedeći korak je dolazak liječniku, nakon toga odlazak u ljekarnu a u ljekarni lijek mora biti na polici i po mogućnosti na listi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Taj put u Hrvatskoj nije pravocrtan, vrlo je vijugav. Brojne su prepreke da bi pacijent iz ljekarne izašao sa kutijom lijeka koja će mu pomoći da liječi svoju bolest. U Hrvatskoj trenutačno nedostaje oko 900 specijalista, 300 internista i još toliko kirurga. Ministar zdravstva ne razgovara sa polovicom liječnika obiteljske medicine. U nekim je krajevima države broj doktora toliko nizak da dovodi u pitanje pravilno obavljanje zdravstvene zaštite, upozorio je nedavno predsjednik Hrvatske liječničke komore Hrvoje Minigo. Broj liječnika u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje stalno se smanjuje, ovog trenutka ima ih samo 58. Oko 40% liječnika u Hrvatskoj starije je od 50 godina a ozbiljan manjak liječnika već je prisutan u nizu regija od Slavonije, preko Dalmatinske zagore do Ličko-senjske županije. Međutim, recimo da imate sreću da vam je liječnik dostupan, da možete platiti participaciju, harač od 15 kuna, dobijete recept pa još imate 15 kuna za dodatni harač za recept u ljekarni, imate sreću da je taj lijek na listi pa se možete nadati da ćete ga dobiti, ali u ljekarni Hrvatski zavod duguje više od 200 dana. Rok plaćanja davno prošao i magistra na žalost taj lijek nema. Osim toga i ljekarništvo muči i nedostatak farmaceuta u ljekarnama zbog čega 25 do 30% ljekarni ne udovoljava propisanim kadrovskim normativima. Oko 2 tisuće 800 farmaceuta raspoređeno je u nešto više od tisuću ljekarni, čiji se broj od '90. kada je kada je u Hrvatsko bilo 400 ljekarni, udvostručio ističe predsjednik Hrvatske liječničke komore magistar Matre Portolan, te zaključuje kako je loša raspoređenost ljekarni posljedica nefunkcioniranja pravne države. Na drugoj strani ministar Milinović, državni tajnik Jurković tvrde da privi pokazatelji reforme zdravstvenog sustava govore da prvi puta u 20 godina od početka godine nema povećanja duga u ovom sustavu, te da je smanjen za milijardu kuna. Oni ističu da je od početka provedbe reforme u sustav dopunskog zdravstvenog osiguranja ušlo milijun osoba što donosi 800 milijuna kuna više u sustav. Time zapravo dokazuju i potvrđuju tvrdnju kluba SDP-a da se reforma zdravstva svela na financijski harač. Pitam se i pitam sve nas, da li je dostupnost i kvalitete zdravstvene zaštite ovim porastom prihod porasla? Nije odgovorno tvrdim. A brojni su dokazi kojima to mogu potvrditi ako bude bilo potrebno u pojedinačnoj raspravi to ću i napraviti. Samo nekoliko ću ovdje za govornicom navesti. Odluke u HZZO-u i dalje potvrđuju tužnu izjavu iz kolovoza 2008. neki pacijenti moraju umrijeti u Fondu skupih lijekova se štedi neodobravanje terapije, a kada je riječ o najmodernijim lijekovima oteže se sa njihovim uvođenjem na listu. Uzalud nama Zakon o lijekovima ako lijekovi nisu dostupni pacijentima. Spomenimo samo biološku terapiju za reumatni atrtitis spomenimo, … za liječenje raka bubrega ili Terceu za liječenje raka pluća. Ja ne znam s kim se to Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje šali kada kaže da će lijek za liječenje bubrega moći dobiti samo 30 bolesnika, a ima ih 200 npr. a lijek za liječenje bolesti pluća 60 dok će ostalo snositi troškove proizvođači koji su naravno to odbili. Zar je to povećanje dostupnosti lijekova na temelju novih sredstava koji su ušli u sustav zdravstva? Zamislite odluku Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje koji na dopunsku listu lijekova nije uvrstio jedinstvenu kombinaciju jednog novog lijeka, neću spominjati ni imena ni proizvođača, da ne kažu da nekoga reklamiram. Dakle, jednog od najnovijih lijekova za osteoporozu iako mu je cijena jednaka postojećem lijeku na listi, pa je Hrvatsko društvo za osteoporozu i Stručno društvo Hrvatskog liječničkog zbora moralo uputiti otvoreno pismo ministru zdravstva, tražeći da se ta odluka preispita zašto se spomenuti lijek nije uvrstio na dopunsku listu lijekova? Taj lijek u jednom pakiranju sadrži i vitamin D i kalcij koji pacijenti koji boluju od osteoporoze moraju uzimati zasebno na recept i kupovati o svom trošku. Taj lijek je samo 20 lipa skuplji od lijeka koji je na listi već tri godine. a to povećanje cijene ionako ne bi opteretilo Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, jer bi ga platili pacijenti svojom doplatom jer se radi o dopunskoj listi 57,22 kune. Istovremeno pacijenti više ne bi morali kupovati kalcij što ih stoji 100 kuna mjesečno, a Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje bi samo na vitaminu D za 10 tisuća pacijenata mjesečno uštedio oko 100 tisuća kuna. To je još jedan dokaz da sustav vode ljudi koji nemaju pojma koji nemaju pojma što je to Farmakoko ekonomija. Trebaju li nama uopće lijekovi? Trebaju li nam novi lijekovi? Mnogi kažu da nama novi lijekovi nisu potrebni. To obično kažu oni koji su zdravi. Ja ću vam reći da je 1900. godine prosječni očekivani životni vijek čovjeka u razvijenim zemljama iznosio 47 godina. Danas je prosječno očekivana životna dob 76 godina. Upravo zahvaljujući novim lijekovima došlo je do tako veliko produženja životnog vijeka, a stopa smrtnosti je smanjena za više od 45% u posljednjih 30 godina zahvaljujući novim lijekovima. Na svaki uloženi dolar u nove lijekove uštedi se 7 dolara u sustavu zdravstva. Prema tome, još jedanput naglašavam klub SDP- podržava izmjenu ovog zakona koja je tehnička. Ali ta tehnička izmjena zakona neće osigurati dostupnost lijekova pacijentima ukoliko se ne bude štedilo posebno na pacijentima koji boluju od najtežih bolesti, a gdje ponavljam Hrvatski zavod kaže da se može riješiti 30 pacijenata koji boluju od teških bolesti bubrega, a ostalih 200, pitam se što će biti s njima. I tko će biti taj Bog koji će odlučiti koji 30 ima pravo na liječenje, a ostali nemaju. Imamo nekoliko ispravaka netočnih navoda. Prvi je zastupnik Ivan Bagrić. **Bagarić, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Pa kolega je izgovori, doista kolega je dragi izgovorio puno, puno netočnih navoda. Ja bih ispravio dva ili tri. Netočno je da je gospodine premijer imao ikakve veze sa menadžmentom Plive ili sa bilo kakvim dogovorom u Veroni. A prava nevera za Plivu je nastupila kada je Vlada pokojnog Ivice Račana prodala većinski dio paketa, što je vrlo važno. Samo malo, Za otplatu duga, mogla je uzeti kredit i od toga kredita otplaćivati i zaraditi na tome. Međutim, upravo zbog lošeg menedžmenta smo izgubili Plivu. Druga stvar koja je posve netočna, kada ste govorili o Fondu posebno skupih lijekova. Pa ova Vlada je izdvojila daleko više sredstava nego prošle godine za taj fond, i kada je u pitanju osnova i dopunska lista onda je poznato da je samo u ovoj reformi gospodina Milinovića uključeno sa ove doplate na osnovnu 15 lijekova. Prema tome, dosita ste izgovorili nekoliko netočnosti. Slijedeći je na redu zastupnik Frano Matušić. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Pa ja ću ispraviti isti netočni navoda da je premijer sa menadžmentom Plive dogovarao navodno nekakvu prodaju dionica Plive u Veroni. Netočan je taj navod. Pa kolega ključ ovom što je rekao kolega. Vi ste dali kontrolni paket dionica u zamjenu za dug. Niste išli na javni natječaj niti ste pokušali to riješiti putem javnog natječaja. Onog trena kada ste dali taj kontrolni paket dionica ostavili ste Vladu sa malim brojem, mali postotkom dionica s kojima nije mogla utjecati na politiku Plive. Ni na koji način više nije mogla utjecati. Nakon vašeg netransparentnog i nezakonitog postupanja. **Šolić, Božica (HDZ)** Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Zastupnik Jovanović rekao je, znano je svima kako se vršio dogovor u Veroni između premijera i direktora Plive Ćovića. Zastupniče Jovanović zapamtite sada vam treći puta se govori, da Pliva je prodana za vrijeme koalicijske Vlade i to 50 plus jedna dionica. Znači izgubljena su upravljačka prava. I vi to trebate znati, ja ne znam, vi ste tu govorili kao da ste pali s marsa, pa zapamtite to i više se nije moglo utjecati na prodaju i nije se moglo utjecati jer nismo imali upravljačka prava. Sva upravljačka prava, svih tvrtki ste, upravo vaša vlast prodala. I sve državne tvrtke i vraćali ste dugove svoje i kupovali brodove što ste sa Viktorom Lencem imali menadžment između vas. To niste zapamtili. Caparin. **Caparin, Karmela (HDZ)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice, kolega vi očito u prvom mandatu ste pa ne znate da je stvar sa Plivom, u drugom, oprostite, ali onda morate se sjećati da je stvar sa Plivom počela od gospodina Račana a ne od premijera Sanadera i Verone koja s time zaista nema nikakve veze. Drugo, netočno je da je reforma uzela harač. Nikako, nikome nije uzela harač, odnosno možda malo vama jer sada plaćate mjesto 80 130 kuna što na vaša primanja ništa. I netočno je da bogati mogu imati zdravstvo a siromašni ne. Ja sam infektolog, tko god je siromašan dođe na moj odjel, mogu reći za zarazne bolesti i ne mora platiti zato dakle, iako je siromašan ima zdravstvenu zaštitu. A što se tiče lijekova, kao da živite u nekoj državi, stalno govorite kako nemamo lijekova, kako ne možemo dati lijekove, svaki pacijent koji lijek treba, dobije ga. I sa razlogom ga ne dobije. pitam šta kažu na ovu raspravu pacijenti. Ali riječ je zatražio državni tajnik dr. Golem. ja se zahvaljujem, ja bih dao samo upravo ../Govornik se ne razumije./… pacijenata jedno pojašnjenje. Stavljanjem lijekova na listu sukladno zakonu ali i sukladno dva pravilnika, jedan je pravilnik o mjerilima za određivanje cijene lijeka, drugi je pravilnik o mjerilima, stavljanja gotovog lijeka na listu, određuje točno i jasno kako se lijekovi stavljaju na listu i kako dolaze na listu. Što se tiče nedavnog dolaska na listu lijeka Sucent i Tarceva treba jasno reći prvo, da neće svakom bolesniku Tarceva pomoći da je Tarceva samo u 20% bolesnika, prema tome neće se nitko igrati Boga i određivati da li netko treba dobiti ili ne već će bolest odrediti da li se pacijentu može ili ne. ekonomskom analizom, prilikom dakle izrade materijala za stavljanje na listu je farmaceutska industrija koja je proizvela lijek Tarcevu smatra da po svim njihovim iskustvima da će otprilike 60 bolesnika u Hrvatskoj moći pozitivno odgovoriti na Tarcevu i prihvatila sustav pay back kojim sustavom dakle, ukoliko je taj broj veći će i ti bolesnici dobiti lijek na račun farmaceutske industrije. Prema tome treba jasno reći da se nitko neće naći u poziciji da će morati odlučivati ili da to nije način izbora kakav se stjecao dojam, malo jednome, jednome, malo drugome ili jednom ćemo dati, drugom nećemo, već postoje jasni pokazatelji u vezi u Sutenta i Tarceve. Zahvaljujem. I ovdje imamo jedan ispravak zastupnik Jovanović. egzaktni primjer doktorice iz Zagreba koja je kažnjena sa 3 tisuće kuna jer se usudila uputiti pacijenta da ima pravo na putne troškove i te putne troškove na temelju liječenja Sutentom kojeg nije mogao dobiti u Zagrebu a dobio je u Rijeci. I jučer smo u novinama mogli čitati da postoje pacijenti koji moraju skupljati od familija novce da bi dobili ovu skupu terapiju jer se ta skupa terapija uskraćuje kako bi na kraju godine fond skupih lijekova, da tako kažem bio ne u potpunosti iscrpljen. Prema tome, nemojmo prodavati demagogiju, u Hrvatskoj skupi lijekovi nisu jednako dostupni svim pacijentima. **Antunović, Željka (SDP)** Hvala lijepo. Imamo još zadnju raspravu u ime kluba HSS i zastupnica Marijana Petir. Uvažena gospođo potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, zastupnice i zastupnici. Klub zastupnika HSS-a podržati će donošenje Izmjena i dopuna Zakona o lijekovima, riječ o suglašavanju sa pravnom stečevinom Europske unije, izmjene se predlažu kako bi se stekli uvjeti za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 1. Sloboda kretanja roba, premda se to možda iz prethodne rasprave nije moglo tako razumijeti. Jer loše je kada se pokušavaju pokazati stvari neistinitima i onakve kakve nisu, jer mi svi jako dobro znamo ovdje koji sjedimo u Hrvatskom saboru a to zna i javnost tko lobira za koga, čije supruge imaju privatne ljekarne, tko su zastupnici za skupe lijekove i zbog čega onda idu ovakve rasprave i podmetanja. Loše je ako se šalje iz Hrvatskoga sabora poruka javnosti da postoje manje i više jednaki građani jer to nije istina. Kroz reformu koju je i ovaj Hrvatski sabor podržao, bitno je povećan fond za skupe lijekove i naravno da ja vjerujem ne postoji niti jedan zastupnik i zastupnica u Hrvatskom saboru koji bi se zalagao da ti lijekovi budu jedinima dostupni a drugima nedostupni, ja bih osobno i HSS bili prvi protiv toga. Zbog toga, mislim da treba izbjeći politikanstvo, treba reći istinu. Ali isto tako ukoliko se želi raspravljati onda treba biti iskren i reći tko štiti čije interese i tko živi od prodaje tih skupih lijekova ovdje u Hrvatskoj. No, ja bih se vratila ipak na ono što jest tema ove rasprave, to je Zakon o lijekovima koji je na snazi, on je izrađen sukladno direktivama 21., 27. 83. iz 2003. i 2004. godine. Te direktive se odnose na dobru kliničku praksu u provođenju kliničkih ispitivanja lijekova, odnose se na postupke s tradicionalnim biljnim lijekovima i procedure koje se provode prilikom stavljanja gotovog lijeka u promet. U raspravi koja je provođena o Konačnom prijedlogu zakona o lijekovima napravljen je veliki dio posla, odnosno u domaće zakonodavstvo implementirane su sve važeće direktive Najznačajnija promjena u ovim Izmjenama i dopunama je u članku 15. odnosi se na postupak stavljanja u promet gotovog novog lijeka. Prema sadašnjem zakonu tim je člankom određeno da se kod postavljanja zahtjeva za stavljanje gotovog lijeka u prometu u Republici Hrvatskoj podnositelj nije dužan dostavljati rezultate nekliničkih i kliničkih istraživanja za predloženi lijek ukoliko dokaže da je taj lijek istovrstan referentnom lijeku koji je u prometu u Republici Hrvatskoj ili jednoj od zemalja Europske unije sa odobrenjem unatrag 6 godina. U predloženoj se izmjeni taj rok produžava za dvije godine i to za lijekove koji se registriraju postupkom međusobnog priznavanja, trajati će 8 godina a za lijekove koji se registriraju centraliziranih postupkom na 10 godina odnosno još jednu više ako se za isti lijek dokažu nova indikacijska indikacijska područja. Drugim riječima, lijekovi koji su registrirani u jednoj od članica Europske unije unatrag 8 odnosno 10 godina ne podliježu postupku dokazivanja nekliničkih i kliničkih rezultata ispitivanja lijeka, već se kao takvi jednim gotovo automatizmom stavljaju u promet u Republici Hrvatskoj. Dakle, to je tema ovih izmjena i dopuna zakona. u Republici Hrvatskoj i opskrbi tržišta lijekovima, dostupnosti lijekova i potencijalnoj zaštiti domaćih proizvođača potrebno je u razdoblju pripreme na provedbu tog izmijenjenog zakona voditi računa da on stupa na snagu tri tri godine nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji. I u tom roku mi u Klubu zastupnika HSS-a smatramo da je potrebno pripremiti domaće tržište lijekova na primjenu tog članka, članka 4. ovog zakona. Ovim zakonom također se nadalje zabranjuje oglašavanje homeopatskih pripravaka koji se upisuju u očevidnik Agencije za lijekove i medicinske proizvode. Međutim i usprkos zabrani oglašavanja lijekova koja i danas postoji, praksa je da se lijekovi oglašavanje na različite načine i stoga smatramo u klubu HSS-a, treba poboljšati kontrolne mehanizme u tom području. Kao što sam već rekla, Klub zastupnika HSS-a podržat će donošenje Izmjena i dopuna Zakona o lijekovima uz naglasak na potrebu adekvatne pripreme na njegovu primjenu u budućnosti, tri godine nakon pristupa Hrvatske u Europsku uniju što znači da za to imamo dovoljno vremena, da postoji dovoljno vremena da zaštitimo domaće proizvođače i vlastito tržište lijekovima. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Jedan ispravak netočnog navoda. Zastupnica Gordana Sobol. **Sobol, Gordana (SDP)** Zahvaljujem, gospođo potpredsjednice. Kolegice Petir, pa prije dva dana smo raspravljali o rebalansu proračuna. Istina, u ime kluba HSS-a nitko o tom dokumentu nije raspravljao, ali trebali biste znati da je rebalansom proračuna Fond skupih lijekova smanjen za punih 60 milijuna kuna. Vi ste rekli da nije smanjen. Hvala lijepo. Počinjemo sa pojedinačnim raspravama. Prvi je na redu zastupnik Mirando Mrsić. **Mrsić, Mirando (SDP)** Hvala, gospođo potpredsjednice. Pa evo nas optužuju da mi stalno kritiziramo, stalno nešto tu govorimo o tome da ovo nije tema. Međutim, Zakon o lijekovima je Zakon o lijekovima bez obzira što je ovo usklađenje je ovo usklađenje s Europskom unijom. A ja bih svoju diskusiju započeo sa jednim citatom. Kaže ministar zdravstva na sastanku s predstavnicima Vela drogerija obećao je da će osigurati sredstva za pokrivanje dugova za lijekove. U suprotnom, kažu dobavljači, nastat će veliki problem u opskrbi, a oni čekaju već 273 dana ili 150 dana iznad dogovorenog roka, što je rekordan rok u povijesti Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Kad se usporedimo sa europskim zemljama onda uopće nećemo govoriti o rokovima plaćanja jer u europskim zemljama ne postoji plaćanje iznad 180 dana i postoji plaćanje unutar 30 dana, unutar 60 dana. 60 dana. Ali ono što je isto frapantno, da u našem okruženju, u Sloveniji je plaćanje 60 dana, u Srbiji je plaćanje 60 dana, u Makedoniji je plaćanje u roku od 60 dana. Očito da mi tu magičnu brojku ne možemo dostići. Međutim, još jedna stvar koja karakterizira Hrvatsku je porast potrošnje za lijekove koji svake godine je negdje otprilike oko 15-tak a da u isto vrijeme u Češkoj ili u Švedskoj, oni imaju najmanji rast troškova. Slovenci imaju vrlo mali rast troškova, a recimo Austrijanci su u jednoj godini za rast troškova za lijekove potrošili manje od 2%. Zašto je to tako? A to je vjerojatno tako što oni brinu o tome koliko lijekova ima na listi i brinu o tome da se što više generičkih lijekova uvede u listu lijekova. U isto vrijeme Hrvatska je isto tako, jedna karakteristika je da imamo velike zalihe kućnih apoteka pa recimo prije dvije godine u Zagrebu je provedena akcija, nadam se da nas neće opet kritizirati gospođa Šolić, da opet propagiramo Bandića i zagrebačko poglavarstvo, ali nešto isto i dobro rade. Pa su recimo prije dvije godine proveli akciju prikupljanja starih lijekova pa su prikupili 11 kontejnera zapremnine 700 litara sa negdje preko 15 tisuća pakovanja lijekova. To su lijekovi koji se izdaju na recept i mahom su to lijekovi za kardiovaskularne bolesti i središnji živčani sustav. Prema tome, u politici lijekova u Hrvatskoj imamo puno posla. Očito da nismo puno u tom području napravili, a ono što je karakteristično da se kao jedna od najvećih reformskih pomaka koristi podatak da ćemo sada sa novom listom lijekova uštedjeti nekakvih 330 milijuna kuna jer smo napravili bolju listu i izborili smo bolje lijekove. Pa izgleda to da to baš i nije tako ako se primijeni struka i ako se ne rade paušalne ocjene.

2298, znači 2300 pripravaka odnosno 30% više nego 2006. godine. Više liči na jednu šoping listu nego na listu lijekova, pogotovo kad govorimo o generičkim lijekovima. Ministarstvo, a i državni tajnik je tu pa ćemo se vjerojatno oko toga dosta prepirati, je najavio da je napravljena generička lista i da je generička lista donijela uštedu 330 milijuna kuna. Međutim, ono što je glavni cilj generičke liste je da se odrede jedinstvene i standardne cijene za dnevno definiranu dozu. A što to znači? To znači da država plaća jednu tabletu od 5 mg, primjerice jednu cijenu bez obzira tko je proizvođač, a ne da kao što danas u Hrvatskoj je da imamo za isti generički lijek imamo različite cijene u listi lijekova. Generička lista koja bi bila definirana na takav način sa dnevno definiranom dozom i sa cijenom jedne tablete koju država plaća bi isto tako omogućila i da dopunsko osiguranje o kojemu puno govorimo, postane pravo dopunsko osiguranje, a ne harač pacijenata i način popunjavanja proračunske rupe jer bi dopunsko osiguranje onda pokrivalo cijenu lijeka iznad cijene generičke dnevno definirane doze. A kad danas pitate nekoga što vam to dopunsko osiguranje pruža, onda nitko od pacijenata ne zna osim to da moraju dati državi i platiti određeni harač. Ako analiziramo samo neke lijekove sa liste koja je objavljena u ožujku 2009. godine, pa recimo uzmemo lijekove Bisoprolol, kolege iz HDZ-a znaju koji su medicinari šta to znači onda je u listi lijekova koja je objavljena jedna tableta od 1,25 miligrama košta 0,67 kuna, ali vidi vraga, ista takva tableta od jednog drugog proizvođača košta 1,17 kuna, znači na listi lijekova i jedna i druga. Razlika je 74%. Amlodipin 5 miligrama 0,80, drugi proizvođač 1,10 kuna, 37%. Lovsantan 50 miligrama, jedan proizvođač nudi 1,01, a drugi 1,24. Svi su ti lijekovi na listi lijekova. Zbog čega se nije išlo na generičku listu? Da li se nekome pogodovalo, da li se s nekim dogovaralo? Ali činjenica je da generička lista u Hrvatskoj ne postoji. Najmanje odstupanje od te minimalne cijene ima lijek koji rijetko se upotrebljava, a to je septalin koji je razlika između najmanje i najveće cijene 0,37%, ali vidi vraga, najskuplji, najveća razlika između najniže i najmanje cijene je u atrovastatinu, znači lijeku za snižavanje masnoća kojega mi u Hrvatskoj trošimo na kile, umjesto da napravimo promidžbene akcije, preventivne akcije da se ljudi zdravije hrane, mi trošim enormne količine kuna na lijekove i tu je razlika preko 50%. Samo jedna brza analiza, uz uvjet da definiramo najniže cijene, potencijalna ušteda bi mogla biti 145 milijuna kuna na godišnjoj prodaji, primjerice ako bi generičke paralele prodali po minimalnim cijenama, ukupna vrijednost prodaje bi bila onda 300 milijuna, ako ih prodamo po ovoj višoj vrijednosti, onda je ukupna prodaja 600 milijuna kuna, opet razlika 300 milijuna kuna da li je možda Ministarstvo zdravstva kad je govorilo o uštedi, govorilo o uštedi između toga koliko će se lijekova prodati po manjoj, a koliko po skupljoj cijeni. Ono što je sasvim sigurno je da je nemoguće procijeniti prodaju jer ona ovisi jako o navikama liječnika, o marketinškim aktivnostima i iz toga proizlazi da ovih 330 milijuna kuna uštede jedan zvučni podatak iz nazovi reforme koja nije utemeljena na stvarnim podacima, a kada se govori da nova lista lijekova omogućava uštede, računaju se minimalne cijene, ne znaju se stvarno stanje, a ono što je sasvim sigurno je da je kako stvari stoje, uštede u lijekovima neće biti. Biti će dobro ako pokrijemo i sadašnje rashode. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Na redu je zastupnik Stjepan Milinković. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Gospođo potpredsjednice, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Lijek je svaka tvar ili mješavina tvari namijenjena liječenju ili sprječavanju bolesti kod ljudi te svaka tvar ili mješavina tvari koja se može primijeniti na ljudima u svrhu obnavljanja, ispravljanja ili prilagodbe fizioloških funkcija farmakološkim, imunološkim ili metaboličkim djelovanjem ili postavljanjem medicinske dijagnoze. Naručena tvar ili lijek može biti dakle ljudskog porijekla, to je … /Govornik se ne razumije./ … razni ekstrakti, toksini itd., biljnog porijekla znamo sve i kemijski elementi. Dakle, radi se o vrlo širokom području koje mora biti pod zakonskim nadzorom i u tom smislu je zakon ovaj o lijekovima iz 2007. kojim je utvrđen dakle postupak ispitivanja i stavljanja u promet, proizvodnja i označavanje klasifikacija, farmakovigilancija, oglašavanje, informiranje itd. Dakle, taj zakon ovime doživljava treću izmjenu i on naravno uvažava Direktive iz 2001. 2001/83 i kroz 20. Dakle, u svakom slučaju gdje se spominju lijekovi za humanu primjenu i dakle dobru kliničku praksu. No međutim, upozoreno je da ova Direktiva 2001/83 glede onog Data exclusivitiy-ja ima određene probleme o čemu je govorio gospodin državni tajnik i u tom dijelu i kolegica Petir isto tako je dobra ova prijelazna odredba koja kaže da se u članku 4. da se dakle 3 godine nakon ulaska Europsku uniju primjenjuje i da ne bi došlo do poremećaja na domaćem tržištu tj. do defekture u tom dijelu. Ali najvažnije uvijek od svih lijekova je jedna misao koja se provlači, a to je stavljanje lijeka u promet i baš ova Direktiva 2004, ona taj dio definira i to je bit dakle cijelih ovih izmjena, dakle stavljanje lijeka u promet i u tom dijelu dakle je najbitnije kao prvo navesti da podnositelj zahtjeva za davanje odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet neće trebati priložiti rezultate nekliničkih ispitivanja te rezultate kliničkih ispitivanja, ako može dokazati da je gotov lijek istovrstan referentnom lijeku te da je referentnom lijeku dano odobreno za stavljanje u promet u Republici Hrvatskoj ili neku od država Europske prije više od 8 godina za bilo koju dozu, farmaceutski oblik, način primjene ili pakovanje. Taj se lijek ne smije staviti u promet 10 godina od dana prvog davanja odobrenja za njegovo stavljanje u promet, s time da se to razdoblje od 10 godina može produljiti za još jednu godinu. Dakle, to je onaj glavni moment stavljanja lijeka u promet. A drugi bitan momenat je dakle glede homeopatskih pripravaka. Do sada je bilo moguće glede oglašavanja da ide svako, a sada po novom dakle u ovoj izmjeni dolazi do toga da da se uvodi zabrana oglašavanja homeopatskih pripravaka koji se upisuju u očevidnik homeopatskih proizvoda pri Agenciji dakle za lijekove i to su dvije najbitnije stvari Uz sve ovo što su rekli prethodnici, naravno da treba podržati i da će to biti daljnji boljitak u lijekovima. Hvala lijepo. Hvala i vama. Na redu je zastupnica Tatjana Šimac-Bonačić. **Šimac Bonačić, Tatjana (SDP)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice, gospodine državni tajniče. Ja ću se u svojoj diskusiji fokusirati na jedan problem. Naime, članak 16. ovog prijedloga zakona spominje se Agencija za lijekove i gospodarenje farmaceutskim otpadom kao pravna osoba osnovana Zakonom o lijekovima i medicinskim proizvodima, djelokrug poslova odnosi se zapravo na područje lijekova i homeopatskih proizvoda i taj se utvrđuje ovim zakonom. Sad kad gledamo djelatnost te Agencije za lijekove i medicinske proizvode, ona daje odobrenje, zatim stručnu ocjenu kakvoće i djelotvornosti i sigurnosti primjene lijeka, obavlja farmaceutsko ispitivanje, daje proizvodnu dozvolu proizvođačima lijeka, prati nuspojave itd., predlaže ministru mjere nadzora, hitan postupak povlačenja medicinskog proizvoda iz prometa, provodi postupak razvrstavanja medicinskog proizvoda i obavlja poslove gospodarenjem otpadom, ali piše za vlastite potrebe. Naime, ona kroz svoje obveze ima znači obavljanje poslova gospodarenje otpadom, međutim obzirom da je ona pravna osoba utemeljena Zakonom o lijekovima i medicinskim proizvodima, kako nadzire sav promet, proizvodnju, registraciju lijekova itd. Zar ne bi bilo logično da zapravo na jedan način zbrinjava i farmaceutsko kućni otpad, na jedan indirektan način jer mi znamo da kaže se da je rizik vezan uz primjenu lijeka, da se u biti uključuje svaki rizik neželjenog učinka lijeka i na okoliš. Upravo zbog toga smatram da bi kroz naknade registracije lijeka ili na primjer davanja dozvola za promet lijekova na veliko ili na malo, trebala bi se možda izdvajati sredstva za zbrinjavanje takvog sutra potencijalnog farmaceutskog otpada konačnog potrošača odnosno pacijenta nazovimo ga kućnog otpada a danas predmetnog lijeka. Recimo, takva izdvojena sredstva mogla bi biti u posebnom fondu iz kojeg bi se na nivou lokalne zajednice servisirale potrebe za zbrinjavanje otpada a ne stavljati sve na teret ljekarni. Jer mi imamo savjesnih gradonačelnika koji će to obavljati pa radi akcije s Plivom što sada radi Rijeka, radio je Zagreb. Međutim, to ne rade sve. Ja znam da prema zakonu ljekarne su dužne preuzimati, zapravo prema pravilniku preuzimati stare lijekove i sličan farmaceutski otpad neovisan o porijeklu i to u predviđenu posudu itd., međutim nije baš tako jednostavno kako kažu kolege iz ljekarni, nije baš tako jednostavno kako predviđa ovaj zakon. Naime, kako kažu zakonom o minimalnim prostornim uvjetima u ljekarnama to nije ni predviđeno. Također, to može permanentno ugrožavati zdravlje djelatnika koji tu borave jer je naravno nemoguće garantirati sadržaj niti jednog tog povraćenog lijeka niti njegov sadržaj, zatim nemoguće je zbrinjavanje dnevno kad znamo da taj otpad uglavnom odlazi ili kvartalno ili godišnje čak, i naravno sve o trošku ljekarne. Možda bi bilo sasvim dovoljno organizirati sabirne akcije na nivou lokalne zajednice koje sam već prije spomenula primjere gdje se to radi odnosno tada ljekarne da budu jedan stručni nadzor. Još bih ovdje spomenula da naši ljekarnici ionako po novome postali su trafikanti koji naplaćuju taksene marke jer novac koji naši građani plaćaju za participaciju ide direktno u državni proračun. I još nešto vezano za galenske pripravke, glede njihove izrade. Bilo je navedeno da se izrađuju u Galenskoj laboratoriju a drugi put u Galenskom laboratoriju ljekarne. Zašto ovo pripominjem? Upravo zbog toga što je danas intencija izrade tih galenskih proizvoda, na primjer različitih kozmetičkih krema kao kod nas recimo u Dubrovniku u ljekarni …/Govornica se ne razumije./… isključivo i galenskim laboratorijima a piše u zakonu odnosno u prijedlogu da se to radi isključivo u laboratorijskim, galenskim laboratorijima sa svom opremom površine 50 metara kvadratnih. Dakle, isključujemo izrade iz ljekarne već centraliziramo u par centara u Hrvatskoj. Međutim, čemu ne ostaviti mjesta tradiciji i ponuditi sutra kao naš model čak u Bez ovog "Ljekarna male braće" neće moći opstati a svaki povijesni pregled zdravstva naših područja nezaobilazno naglašava kuriozitet kontinuiteta ljekarništva Male braće od 14. stoljeća. još bih nešto rekla što se tiče stanja u ljekarnama. Kažu kolege da su se zakomplicirali im životi ponovljenim receptima. Zapisuju prema terapiji slijedeće preuzimanje koje se ne smije preskočiti termin, pa ako uz to ima i više recepata s različitim pakiranja i terapijama, naravno i drugačijim terminom izdavanja to se sve nagomilava posao i to radi sve veći kaos u našim ljekarnama. A s druge strane, događa se još nešto. Govorili smo maloprije i o listama lijekova. Zatim, ako lijek slijedeći put padne u defekturu kako se već počele ponavljati defekture vjerojatno ovim sniženim cijenama kod stranih proizvođača i to zapravo dovodi do gubitka, to su minusi u ljekarnama a s druge strane HZZO nudi povećanje boda od 7 lipa. Evo kolegice i kolege, završit ću ovu diskusiju s tim da su lijekovi opasni otpad mada spašavaju živote, moramo shvatiti da je pitanje zbrinjavanja tog otpada ipak zdravstveno ekološki odnosno javni interes i da ga treba uvažiti. Hvala lijepo. Hvala i vama. Zastupnica Karmela Caparin je na redu za pojedinačnu raspravu. Naime, već je gotovo i sve rečeno što se tiče ovoga zakona i usklađivanje sa Direktivom Europske zajednice 2004/27. Međutim, ja bih se kratko htjela osvrnuti na stavljanje u promet i nadzor nad homeopatskim proizvodima. Znamo da se ovom direktivom zabranjuje oglašavanje homeopatskih proizvoda koji se upisuje u očevidnik homeopatskih proizvoda, međutim ono što agencija radi za homeopatske proizvode je to da daje odobrenje za stavljanje u promet homeopatskih proizvoda, da vodi taj očevidnik, da daje stručnu ocjenu kakvoće, djelotvornosti, sigurnosti primjene lijeka homeopatskog proizvoda i obavlja ispitivanje lijeka i homeopatskog proizvoda. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije homeopatija se po broju korisnika smatra drugom metodom izbora liječenja odmah nakon kineske tradicionalne medicine ispred fitoterapije i alopatske medicine koja je na 4. mjestu. Neke zemlje, na primjer Njemačka, Francuska, Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države imaju homeopatsku farmakopeju. U spomenutim zemljama neki homeopatski lijekovi mogu se dobiti u okviru zdravstvenoga osiguranja. Na njima se ne rade klinički testovi i narod sam kod nas kaže da je homeopatski lijek na biljnoj bazi što neki puta ni nije tako. Znanstvena istraživanja o rezultatima liječenja homeopatijom su zaista malobrojna i moram priznati ja kao zdravstveni djelatnik o tome jako malo znam jer na fakultetu gotovo malo, neću reći ništa ali jako malo učimo. Primjer francuska farmakopeja ima 312 homeopatskih izvora za homeopatske pripravke, 235 biljnog podrijetla, 70 kemijskog i 7 životinjskog podrijetla. Dakle, mi kažemo da je isključivo biljnog a očito nije. Homeopatija je metoda liječenja, kažu homeopati koja se temelji na spoznaji da nas stvari koje nas čine bolesnim mogu i izliječiti. Često se naglašava da ovi pripravci mogu biti učinkoviti, primjer kod herpesa, kod migrene, kod vrtoglavice, kod skleroze, koriste se kod umora, stresa, tegoba, tjeskoba. Oglašavaju se na različite načine, pa nedavno tako kaže se ako uzmete taj pripravak crijeva će vam ostati zdrava. Kažu prehlada ili osip koji nastanu nakon uzimanja pripravaka dobar su znak dobro odabranog pripravka i reakcija treba radovati homeopata i bolesnika. Očito da mi naši ljudi, a ni mi sami liječnici mislimo u određenim trenucima nedovoljno reagiramo na ovakve napise, na ovakve reakcije. Jer ako netko nakon homeopatskog pripravka dobije osip, ja ne bi bila vesela. Nego bi bila kao liječnik zabrinuta, jer ga taj osip neki puta može koštati i života. U Belgiji, Španjolskoj, Francuskoj, Italiji i Grčkoj homeopatija je priznata legalno, međutim metoda liječenja je priznata tek onda ako liječnik diplomu medicinskog fakulteta. Što je kod nas? Kada pogledate na internetskim stranicama, onda ćete vidjeti da je homeopata diplomirani homeopata. Mene zanima gdje ti ljudi diplomiraju, na kojim fakultetima, gdje se educiraju? A nedavno u medijima je pokazano kako jedan ne znam je li homeopata ili šta, on dijeli diplome takvim osobama koje su prošle taj tečaj. Dakle, ti diplomirani homeopati ili su prošli tečaj od dva tjedna ili od mjesec dana ili od jedan dan, ali oni dobiju diplomu i oni se deklariraju kao diplomirane homeopate. Jedino što sam našla, ne znam koliko je cijenjeno ali u Engleskoj postoji Internacionalna akademija homeopata koja traje 4 godine. vjerojatno se dobiju onda mnoga saznanja i s medicinske strane ovo što dobivamo mi u našoj zemlji. Možda evo i ovaj zakon će nas potaknuti na određena razmišljanja, tko kupuje te homeopatske pripravke, tko ih može propisati i tko se deklarira kao diplomirani homeopata u ovoj zemlji. Da li su negdje drugdje diplomirali? Tko ih ima više pravih ali ja mislim da ima više onih koji su diplomirani homeopate pod navodnicima ali su pravi vračari. Hvala. Hvala lijepo. Na redu je zastupnik Dragutin Bodakoš. zastupnice i kolege zastupnici. Pa i ova današnja tema izmjena i dopuna i dopuna Zakona o lijekovima sigurno ima svoje značenje, jer i ova izmjena zakona odnosi se na mogućnost prvenstveno stavljanja u promet lijekova koji su već korišteni i za koja nisu potrebna ispitivanja. Posebno se to odnosi na generičke lijekove čiji je već original bio upotrebljavan kao takav i vjerojatno zbog svega toga jel' se već zna kako oni djeluju da nije potrebno i mi usuglašavamo upravo to sa našim zakonom. To je vjerojatno dobro, ali ipak mislim da treba voditi i računa o sigurnosti tih lijekova koji ne moraju ići na određeno ispitivanje, jer čitamo i svjedoci smo mnogo toga, da mnogi lijekovi, mnoge stvari o kojima govorimo koje se koriste da se i nuspojave javljaju koje možda i nekada nisu bile zapažene. Međutim, da li će se time proizvođači generičkih lijekova od kojih je izgleda danas naša Pliva, koja je nekada bila i poznata kao proizvođač recimo evo konkretno Sumamed, koji će vjerojatno danas sutra, jel' ne znam mislim da mu istječe vrijeme da se može taj Sumamed koristiti kao generički lijek, danas ili sutra će se on pojaviti kao neki generički lijek i neki drugi će zarađivati vjerojatno na znanju tih znanstvenika koji su to radili, koji su napravili taj lijek i koji je bio zbilja i koji je i danas kvalitetan i kao i takav je i proslavio da ne kažem Plivu. Međutim, Pliva je i danas što je doktor Jovanović Željko govorio, danas je Pliva ono što je. prema tome, sve je to danas prošlost. Međutim, što danas ovakve promjene će značiti za naše pacijente? pojava određenih generičkih lijekova koje nećemo trebati ispitivati koji će biti na listama našim itd. što će to značiti za našeg pacijenata? To ja postavljam pitanje. Međutim, upravo nedavno je promijenjena lista lijekova. Mnogi lijekovi koji su bili na listi A, danas su na listi B. Što to znači? Da ti lijekovi koji su bili na listi A, da su danas došli na listu B i da se oni danas nisu, oni se plaćaju i nisu besplatni kao takovi? Prema tome, vidimo da ipak će to imati vjerojatno određenih odraza, jer ti generički lijekovi su jeftiniji pa će oni doći na listu A, a oni možda originalniji na listu B i što će se dešavati dalje? konkretno. Lijekovi za tlak Konkord, Lacipil oni su nekada bili na listi A, danas su naliti B. A što to znači? To znači da ti lijekovi prebacivanjem na listu B, da ih moraš kupiti. Zašto ih sada moramo kupiti? Zbog toga što je ministarstvo reklo da taj lijek ide na listu B. A zbog čega je ono reklo da ide na listu B? Volio bih to čuti državnog tajnika, ali ono što sam ja čuo da ti proizvođači tih lijekova nisu snizili cijenu. Prema tome, to je sada skuplji lijek i on je na listi B i treba se kao takav i platiti. Međutim, što znači mijenjanje lijeka? Mijenjanje lijeka za tlak ne znam mnogi od nas koriste lijek i vrlo teško je doći do onoga pravoga koji ti najbolje koristi. Prema tome, neće nikada gledati se koja je to stvarna cijena proizvođača, već ono što pacijentu koristi i pacijent će doći i kupiti taj E sada idemo dalje. Što se tada dešava poslije toga? poslije toga taj pacijent zbog toga, on je platio dopunsko osiguranje, ministar je rekao, koliko je ono državni tajniče, ja ne znam točno, ali bilo je govora da se jako puno podiglo ovo dopunsko i sada ti ljudi koji su uplatiti ova tri mjeseca dopunsko osiguranje oni dolaze kod svog obiteljskog liječnika i kažu, vidite opet smo mi prevareni. Netko je nas prevario. Tko nas je prevario? Ministar, njegova ekipa ili tko, tko je taj koji je rekao ako mi platimo dopunsko osiguranje da ćemo mi taj Lacipil ili ne znam Konkort moći opet dobivati kao što smo ga prije promjene ove liste dobivali. Međutim, ne može ga se dobivati i on se kao takav normalno na kome istresao, istresao se prvenstveno na obiteljskom liječniku jer on mu je propisao taj recept, on mu je rekao da uplati to dopunsko osiguranje da neće morati onda plaćati te lijekove itd. i stvar dolazi do toga da normalno se taj pacijent kaže i smatra da ga je netko prevario i da uz participaciju koju je uplatio da je on prevaren. Mislim da često puta mi u ovome Saboru evo i ovaj zakon govorimo kao o nekim tehničkim izmjenama međutim, za pacijente to nikako nije baš neka tehnička izmjena, posebno ako se dođe do toga dijela da participacija koja je uplaćena sa vjerom da će na račun se toga dobiti i jeftiniji lijek i lijek, ne samo jeftiniji lijek nego lijek koji je potreban kao takav. Da je to onda kod pacijenata ispada kao neka prijevara, a mi tu kažemo to je samo neka tehnička promjena. Međutim, ovo što je zastupnica Caparin rekla da ima lijekova, da će uvijek svatko dobiti lijekove, misli da to kolegice baš nije neka velika istina, jer lijekovi koštaju, lijekovi su sve skuplji, lijekove moramo plaćati kao takove ali nemojmo se skrivati iza obmana pacijenata da kada uplati participaciju da će imati sve, na dohvat sve lijekove da ne kažem nešto gore od riječi obmana. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Na redu je za pojedinačnu raspravu zastupnik Željko Jovanović. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala gospođo potpredsjednice, evo odlučio sam se javiti i u pojedinačnoj raspravi iz nekoliko razloga. Ja sam doktorirao ../Govornik se ne razumije./… terapiju na Medicinskom fakultetu u Rijeci i magistrirao etički marketing u farmaceutskoj industriji na ekonomskom fakultetu. Prema tome, ako postoji neka tema u kojoj mogu meritorno razgovarati u ovoj sabornici onda je to područje lijekova. O svemu ono o čemu sam govorio u raspravi u ime kluba koristio sam podatke koji su izašli i u liječničkim novinama ili su objavljeni u stručnoj literaturi, a evo, ovdje lijepo piše da koalicija udruga u zdravstvu koji čini 50 udruga pacijenata smatra da je potrebno u većoj mjeri uvrstiti inovativne lijekove na listu a, u interesu svih pacijenata u Republici Hrvatskoj. Kažu, godišnje u Hrvatskoj oboli 600 osoba od raka bubrega a po medicinskim statistikama i literaturi 200 od njih trebalo bi primiti Sutent. Kako je HZZO došao do podataka od 30 pacijenata koji predstavlja smo 15% onih kojima taj lijek može pomoći. Prema tome, to je podatak koji je objavljen u stručnoj literaturi. Drugo. Govorio sam o reumatoidnom artrtisu. U listopadu 2007. godine povodom obilježavanja 10 godina Hrvatskog reumatološkog društva docent doktor Ljubičić a zaključak nakon što je prezentirana ../Govornik se ne razumije./… analiza o liječenju reomatoloških bolesti u Hrvatskoj je bio da će se od 1. siječnja 2008. godine svim pacijentima u Hrvatskoj koji boluju od reumatoloških bolesti, reumatoidnog artritisa omogućiti primjena biološke terapije koja će ući u fond skupih lijekova. Danas smo, 1. april 2009. pacijentima koji boluju od reumatoidnog artritisa još uvijek nije omogućena terapija, biološka terapija. 30. listopada 2008. uputio sam zastupničko pitanje dr. Milinoviću, ponovio sam 18. veljače, još uvijek nemam odgovor na to pitanje dakle, crno na bijelo, dokaz da Ministarstvo zdravstva ne ispunjava ono što je samo obećalo da će ispuniti. Prema tome, ne možemo uopće govoriti da je svim pacijentima u Hrvatskoj u ovom trenutku jednako dostupna najbolja terapija. I koliko god to nerviralo kolege iz HDZ-a Plivu je uništio Ćović uz podršku premijera Ive Sanadera u Veroni.

Na redu je zastupnik Ivan Bagarić. **Bagarić, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem gospođo potpredsjednice, ja ću svoju raspravu o ovom zakonu zapravo svesti na jedan vjerujem kratak odgovor kolegi Jovanoviću. Uz dakako naglasak kako podupirem ovaj prijedlog zakona jer sve što čini Vlada Republike Hrvatske kada je u pitanju zdravstvo do sada činila je dobro a kada ja vidim našeg dragog kolegu državnog tajnika, gospodina Golema onda ne sumnjam da je tu, da se radi o dobrome poslu. Prema tome, kolega državni tajniče čestitam na do sada uspješno provedenoj reformi i bio sam jedan od onih koji su slušali i vidjeli što se do sada učinilo za ono kratko vrijeme otkada je zapravo započela u pravom smislu riječi sva ta nastojanja i sav posao kojeg ministar i njegov tim vodi kada je u pitanju reforma onda možemo biti doista, doista zadovoljni. Ali nije da možemo biti zadovoljni mi koji nešto malo znamo o zdravstvu i zdravstvenom sustavu nego mogu biti zadovoljni prije svega, prije razumijem, ja razumijem da je doista vrijeme ovdje uskoro evo izbora i da se na određeni način vodi kampanja ali ne razumijem da se vodi, nije ne razumijem, nego je i neprihvatljivo da se vodi u sabornici i u vrijeme kada nema televizijskog prijenosa i kada zapravo jedni drugima na određeni način, kada jedni druge nagovaramo i uvjeravamo u ono u šta sami ne vjerujemo. Dakle, ne mogu shvatiti, ako je moguće, ako je moguće povjerovati, a to i vi znadete također da gospodin premijer može imati veza sa Plivom. Dakle, osobito iz pozicije, a to je posve poznato kada je, toga se sjećam jer sam to čitao u tisku a bila je istina, to sam provjerio kasnije, kada se zna da je bio dug, mislim da je bio dug ne znam mirovinskom ili zdravstvenom, ne znam, nekome je fondu bio dug i onda se riješio taj dug u ono vrijeme, nećemo uopće govoriti koje na način da se kontrolni paket Plive proda. Onoga časa kada se ta zlatna koka ili ti njen proizvod zlatno jaje dala i otkotrljala u nečije drugo gnijezdo dakako da više nitko nije mogao, dakako da nitko nije mogao više kontrolirati daljnje tokove, a osobito ne premijer Republike Hrvatske jer zapravo to više nije bila institucija na koju je vlast uopće imala utjecaj. To je jedna stvar. Druga stvar koja je posve bez potrebe i stvarno je bez potrebe, a kad se govori i o ovom Fondu posebno skupih lijekova i kad se navodi određene lijekove, ja mislim da svaka ovdje izgovorena riječ ima poseban značaj i posebno značenje, osobito ako je izgovaraju liječnici. Dakle, ako vi kažete kako će neki pacijenti ostat bez lijekova, ostat bez lijekova, zamalo da je božji dar ako dođe netko do nekog lijeka, dakle mi svi dobro znamo koliko osobito citostatici mogu doprinijeti poboljšanju i u koliko mjeri itd. I što to sad znači? Znači li to da kad spominjemo ovdje konkretne lijekove i kad kažemo kako do njih ne mogu doći neki pacijenti, oprostite al ljudi koji slušaju i koji čuju te rasprave onda mogu misliti da takav lijek je nekakva panacija koja liječi svaku vrstu bolesti. Prema tome, ja ne vjerujem, evo iskreno ne vjerujem. Ovdje je kolega Mrsić koji sigurno daleko, daleko, ne bih rekao više zna od mene, nego ja prihvaćam da ne znam apsolutno ništa u odnosu na njega kad je u pitanju ova materija, ali ja ne vjerujem da se dogodilo u Republici Hrvatskoj, ovdje kod nas, dakle kod njegovih pacijenata, kod vaših pacijenata ili bilo čijih pacijenata da je doista netko umro uslijed nedostatka lijeka. A osobito je opasno izjavljivati, što smo ovdje čuli, kako će se netko igrati Boga koji će davati nekome lijek, nekome neće davati lijek. Ja bih svoje izlaganje zapravo zaključio jednim pozivom, jednom molbom da se doista o ovoj osjetljivoj materiji osjetljivo i ponašamo. Dakle, razumijem da je uloga oporbe da napada Vladu i da bude kritična prema djelovanju djelovanju Vlade i to je dobro, ali nije dobro da uvijek i na svaku raspravu se odgovara na ovaj način, osobito kad doista za to nema nikakvoga smisla. Evo samo još nekoliko osnovnih podataka koji se odnose na ovu reformu koja je do sada provođena i koju provodi ovaj tim ministra Milinovića kao dokaz ispravnosti ovog o čem govorim. Kad se govori o racionalizaciji potrošnje lijekova, onda je već do sada zabilježeno da je ušteđeno oko 200 milijuna kuna, ali ne na račun pacijenata jer im je uskraćen lijek, nego naprosto jer je taj lijek racionalno korišten odnosno nije korišten tamo gdje nije trebao biti korišten. Dakle, jer se tim novim referentnim cijenama zapravo uštedilo na recept još dodatnih 370 milijuna kuna. kad smo kod tog Fonda posebno skupih lijekova, onda vam je poznato da recimo u odnosu na 2005. godinu da se gotovo podvostručio taj fond u ovoj 2009. On sad iznosi 400 milijuna kuna. Ja razumijem da su potrebe ljudi ogromne, da ljudi imaju pravo željeti više i pacijenti i njihovi liječnici, međutim dakako da postoje i granice i limiti osobito kad je u pitanju izdvajanje u zdravstvenom sustavu kao takvome koji uvijek traži više i više. Poznato je da je također sa dopunske liste na osnovnu listu, otkad je započela ova reforma, uključeno ako se ne varam gospodine državni tajniče, 15 lijekova. Obrnuto se dogodilo da su išla tri lijeka. Ali dakle ipak evo, ako tako možemo kazati, vodimo u dobru s 15:3. Provodi se informatizacija primarne zdravstvene zaštite pod motom ili sloganom "Ordinacije bez papira" što na određen način štedi liječnicima i vrijeme i štedi pacijentima strpljene i vrijeme itd. Da ne govorim o ovoj metodologiji u smislu plaćanja bolnica plaćanja bolnica naspram dijagnoza u smislu tzv. DTS sustav prema kojem je zapravo prvi put u Hrvatskoj na određen način izvršena jedna objektivna procjena koštanja neke usluge. Evo na primjeru jednoga poroda, dakako da ne mora bit točna ova procjena, ali je donesena, ali su je ljudi u Ministarstvu zdravstva napravili, dakle u Hrvatskoj porod košta 4 i pol tisuće kuna i bez obzira gdje se dogodio košta toliko. Ako se pokaže da je ta cijena malo pa korigirat ćemo je. Dakle, reforma i reformski proces, osobito u zdravstvu, sigurno nije nešto što je nekakav zadani proces nego je proces kojega treba pratiti, mijenjati itd. Cijeli niz stvari se dobrih dogodio u standardizaciji ortopedskih pomagala, da ne govorimo o ovom jednom vrlo ja bih rekao promišljenome i dobrome potezu ministarstva kada je u pitanju šestomjesečni recept kojim se zapravo štedi, opet ponavljam, i pacijente i liječnike. Prema evidencijama Ministarstva zdravstva uštedi se tisak 10 od 15 milijuna ja mislim recepata. Zatim, to dakako utječe na zadovoljstvo korisnika itd. Imamo ovdje pripravljenu cijelu listu dakle tog svega nečeg što se dosada pozitivnog dogodilo u zdravstvenom sustavu. Podupirem ovom prigodom ovdje ne samo ovaj zakon, ponavljam, nego sve što se čini unutar zdravstvenog sustava u smislu njegovog poboljšanja i njegove učinkovitosti. I dakako pozivam i kolege i one koji nisu to, mislim u smislu liječnike i ljude koji nisu liječnici a sjede u ovome Visokome domu, da daju potporu ministru zdravstva, da daju potporu ministru zdravstva, da daju potporu ministarstvu, da u segmentu zdravstvene zaštite napravi doista najviše što može napraviti jer zdravlje je iznad svega i doista je zdravlje nešto s čim se ne smije trgovati, osobito ne politički i osobito ne u skupljanju doista jeftinih političkih bodova. Evo u to ime zahvaljujem gospođo potpredsjednice. **Antunović, Željka (SDP)** Zahvaljujem i ja vama kolega. Imamo jedan ispravak na vašu raspravu. Zastupnik Mirando Mrsić. Kolega Bagarić je rekao da je ušteđeno 330 milijuna kuna, možda će se uštediti. To je po onoj crnogorskoj "đekna nije umrla, a kad će ne znamo", tako da i tih 330 milijuna je na dugom štapu. Kad govorimo o DTS-u i cijeni poroda, očito ministar je ginekolog pa onda stalno govorimo o porodu, a zaboravili smo druge dijagnoze kao što su npr. bolesnici sa akutnim leukemijama koje ne možete liječiti sa ovim što vam pruža DTS. … /Upadica se ne čuje. Evo, traži se pomoć. Možda pomogne završna rasprava u ime kluba SDP-a, 5 minuta, zastupnik Željko Jovanović. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice, državni tajniče, kolegice i kolege. Dakle, govorimo o Zakonu o lijekovima. Lijekovi imaju smisla ako se počnu uzimati na vrijeme, ako se uzimaju dovoljno dugo i u adekvatnoj dozi, a to je i temelj našeg pristupa SDP-ovskog solidarnog, sveobuhvatnog i svima jednako dostupnog zdravstva. U ovom trenutku zdravstvo u Hrvatskoj niti je solidarno, niti je sveobuhvatno, niti je svima dostupno pa se i koncept davanja lijekova na vrijeme dovoljno dugo i u adekvatnoj dozi ne ostvaruje. Razlog za to je harač čime se smanjio odlazak liječnicima primarne zdravstvene zaštite, čime je smanjen ulaz u sustav, što nigdje u svijetu ne postoji. Ja sam rekao da sve o čemu sam govorio je potkrijepljeno evo, liječničkim novinama. Kolega Bagarić, dakle rekao je da nema TV prijenosa, prema tome sve što je klub SDP-a rekao u ovoj raspravi nije zbog lokalnih izbora nego zbog želje da pacijenti u Hrvatskoj imaju solidarnu, sveobuhvatnu i jednako dostupnu zdravstvenu zaštitu, što zbog reforme koja se provodi na kaubojski način nemaju. Pa kad već vi hvalite ministra, ja ću reći da je tijekom veljače i ožujka u više navrata klub SDP-a dobio brojne upite od pacijenata, liječnika, stručnih društava, udruga, ordinacija, domova zdravlja, ljekarni, bolnica koji se žale na nedostatak komunikacije sa Ministarstvom zdravstva, posebno sa ministrom, sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje i to zbog nedostupnosti skupih lijekova, zbog loših rješenja predviđenih novom raspodjelom na osnovnu dopunsku listu zbog plaćanja i neplaćanja participacije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, zbog najave izmjene minimalnog broja osiguranika u timu obiteljske medicine, zbog neisplate 6%-tnog povećanja plaće sestrama u ordinacijama obiteljske medicine, zbog kažnjavanja liječnika koji nisu potpisali anekse ugovora, zbog nedostatka novog Pravilnika o izdavanju ortopedskih pomagala, zbog nepripremljenosti za promjene u ljekarničkom sustavu glede recepata za kronične pacijente, zbog problema sustava centralnog naručivanja u bolnicama, zbog pojave brojnih nejasnoća u odnosu na kontrolu broja izdanih uputnica, ali u odnosu na naplatu tako ostvarenih usluga kod upućivanja bolesnika na konzularne preglede unutar iste ustanove od strane specijalista iz poliklinike, na nedostatak sustava praćenja i analize broja i vrste ovako izdanih uputnica i da više ne nabrajam. Dakle, ovo je samo dio primjedbi koje su rezultat kaubojske reforme zdravstva koja nije ni za milimetar povećala kvalitetu zdravstvene zaštite pacijentima u Hrvatskoj. Pa kad govorimo o Plivi, u Veroni je premijer zajedno s Čovićem uz zvuke opere i uz šaputanje Žužula na uho odlučio da je proda Baru i tako je uništio Plivu i doveo je do propasti gdje danas radi radi tri puta manje zaposlenih u Plivi, a dostupnost lijekova koje je Pliva provodila u Hrvatskoj sve je manja. Evo, neki dan je prestala proizvodnja Amoxila, Sulfasola, Voltarena. Tko je za to kriv? Doktor Ivo Sanader, Željko Čović, Miomir Žužul i Sanaderova Vlada u cjelini. Hvala lijepo. Ispravak netočnog nastupa, zastupnik Ivan Bagarić. Ispravio bih netočni nastup kolege Jovanovića, ali izabrati ću dva pogrešna navoda. Dakle, ponavljam i da ne bi bio doista dosadan, a uopće ne sumnjam jer već jesam jer kad se nešto bistri, onda se može još više zamutit. Međutim, ne sumnjam, nije Plivu uništila Verona Sanaderova, nego Račanova nevera. Bog mu dao pokoj vječni, ali to je bilo tako. Druga stvar, kad govorite o kaubojskoj reformi, dakle to je posve netočno da se provodi kaubojska reforma. Reforma je, to vi znadete, reforma je mučan, težak, dakle netočan je navod da se provodi kaubojska reforma. Provodi se reforma onako kako se provoditi mora, a to je da se kreće od konačnih ishoda koji još uvijek u Hrvatskoj protivno nedostatku sredstava, nedostatku novaca u zdravstvenom sustavu i štednji su dobri. Ministar radi sve da bude bolje. Uostalom, a zašto bi u osnovi i kaubojske reforme bilo nešto loše? Jer kauboji su započeli i ostvarili najveću silu u svijetu. Izgleda da su kauboji jako popularni. Ispravak netočnog navoda, zastupnik Berislav Rončević. Hvala lijepo poštovana gospođo potpredsjednice Sabora. Iako je već ispravljen navod uvaženog kolege Jovanovića, ali je ponovno izrečen pa ja ponovo ispravljam. Nije doktor Sanader prodavao Plivu. O tome su se izjasnile sve hrvatske meritorne institucije, a što se tiče opere i sklonosti prema operi od našeg premijera i predsjednika stranke, kolega Jovanović, mi smo na to ponosni, on bar nikad ne pjeva od Vardara do Triglava kao vaš predsjednik. **Antunović, Željka (SDP)** U ime predlagatelja riječ je zatražio državni tajnik Golem. Gospođo potpredsjednice, uvažene dame i gospodo. Tijekom današnje rasprave postavljeno je više pitanja pa bih bih u RET pitanje možda trebalo dati nekoliko odgovora. Prvo bih za kraj htio navesti, u Republici Hrvatskoj dakle sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti provodi se zdravstvena zaštita, a Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju dakle za potrebe zdravstvenog osiguranja postoji Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje te se liste lijekova donose u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje koje provodi dakle propise s područja osiguravanja. Zašto to kažem? Zato što se na neki način tijekom rasprave imputira i na krivi način možda prikazuje kako ministar donosi ovaj lijek na listu, onaj lijek na listu, kako ministar nije dao ovom lijeku ući na listu, onom lijeku ući na listu. Postupak dolaska lijeka na listu sukladno Pravilniku o mjerilima za stavljanje lijekova na listu je postupak koji se provodi u Zavodu za zdravstveno osiguranje nakon mišljenja povjerenstva za lijekove Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o dolasku lijeka na listu ili odbijanju lijeka sa liste odlučuje upravno vijeće koje je i po tom istom Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju, dakle imenovano. To bi trebalo reći na jednu stranu. S druge strane isto tako evo, pomno prateći cijelu raspravu neke stvari mi sad malo više nisu jasne. U prošlom mandatu u ovom Visokom domu predstavljala se 2006. godine Zakon o obveznom obveznom zdravstvenom osiguranju, kada se predstavljala lista a i lista b, kako je vole nazvati i kad je rečeno da je lista a, jedna lista, lista lijekova dakle bez doplate, lista b je lista lijekova sa doplatom. Iz fonograma, odnosno stenograma ovog Sabora može se vidjeti da je tada upravo bilo cijelo vrijeme i predbacivano da će se to stvoriti generička lista lijekova, da ona neće dozvoliti našim građanima inovativne lijekova, da će građani morati doplaćivati. Tada smo branili, dakle ministar tadašnji zdravstva i ja osobno da se radi o listi lijekova koja će biti za sve bolesti dostupna bez doplate na koje znači nisu generički lijekovi nego ima i izvornih i to ne mali broj a da je doplatna lista lijekova ona, znači koja ima svoju paralelu na osnovnoj listi lijekova. Iz tog razloga mi je malo nejasno da se sada, znači prvo se traži jedna takva lista a sad se traži lista generičkih lijekova, da bi to trebala biti lista generičkih lijekova. S druge strane, kad bi se napravila lista generičkih lijekova kako je to evo danas ovdje u raspravi rečeno tada bi se upravo dobilo to da bi mali broj lijekova bio bez doplate a veliki broj lijekova o doplati. I ne odlučuje ministar koji lijek će biti doplatni, koji lijek neće biti doplatni. Postoji isto tako propis na temelju kojeg propisa lijek prema proizvođaču se uvrštava na osnovnu ili na dopunsku listu lijekova. Zove se Pravilnik o mjerilima za određivanje cijene lijekova. Zašto je to donekle važno? Važno je slijedeće. Ja apsolutno cijenim stručnost zastupnika Jovanovića i apsolutno nemam nikakvu namjeru osporavati da sigurno ja kao kirurg znam o lijekovima izrazito malo u odnosu na njega. Međutim, ne mogu prihvatiti da se kao znanstveni podatak daje priopćenje koalicije udruga u zdravstvu s kojima ministarstvo izrazito dobro surađuje, koje je surađivalo i na ovom projektu reforme i koje je isto tako dalo svoje mišljenje i da se to govori kao da je to znanstveno kao što je to navedeno moguće iz fonograma. Inovativni lijekovi u Republici Hrvatskoj upravo i ovom izmjenom i dopunom zakona doživljavaju određenu zaštitu, produžuje se. Znači, šest godina je prije bilo imao patentno pravo, zaštitu, da nema svoju kopiju nazovimo je tako radi pojašnjenja, sad se to produžuje na deset godina. Jasno je da će to biti težak korak ali on se mora napraviti sukladno svim europskim direktivama iz razloga upravo zaštite u istraživanjima novih lijekova koji mogu biti kvalitetniji. Još ono što bi trebalo reći. Kada se govori o generičkim lijekovima s jedne strane se stalno stjecao dojam da su jeftini lijekovi lijekovi koji su manje kvalitete. Danas čujemo u raspravi da bi sa generičkim lijekovima ustvari se moglo uštedjeti, da kad bi se svi generički lijekovi sveli na jednu cijenu da bi onda se moglo dobiti jednaka dostupnost izgleda što vraća nas natrag na ono što smo cijelo vrijeme govorili. Nije odnos cijene lijeka i njegove učinkovitosti. Naš pacijent, hrvatski građanin treba dobiti lijek koji je za njega najoptimalniji. Da postoji mjesta racionalizacije evo bilo je tu rečeno u raspravi. Upravo je bilo dobro naglašeno da u kućnim apotekama postoji višak lijekova, znači lijekovi koji nisu uzeti, lijekovi koji su prepisani, koje pacijenti nisu uzeli. Očigledno da tu postoji još jako puno mjesta za racionalizaciju. A u svakom slučaju, ono što bi još dodatno samo odgovorio što se tiče otpada i uloge Agencije za lijekove i medicinske proizvode. Naime, i lijekovi kao otpad ne bi trebali pripadati pod Agenciju za lijekove i medicinske proizvode već potpadaju pod Strategiju dakle raspolaganja opasnim otpadom za koje već su u Republici Hrvatskoj provedeni natječaji na koncesije jer će se sa Strategijom gospodarenjem opasnim otpadom a lijekovi su samo jedan mali dio. Tu je medicinski otpad puno širi pojam i puno veći gdje će to pitanje biti kvalitetno riješeno, tako da sve što je Agencija za lijekove i medicinske proizvode dobila u nadležnost dobila je po uzoru na sve europske agencije koje provode ustvari kontrolu u vezi ulaska lijeka u jednu državu, korištenje tog lijeka, povlačenje i svih drugih poslova na očuvanju kvalitete lijeka da kvalitete dakle zdravstvene zaštite na način da se spriječi i onaj negativni dio koji koji bi lijekovi mogli donijeti. Ja se nadam da sam kroz ovo uspio nekako sabrati jer diskusija u vezi ovog zakona otišla je malo preširoko tako da vjerujem da možda i nisam na sve odgovorio ali većinu jesam. Hvala lijepo. Hvala. Jedan ispravak, gospodin zastupnik Mirando Mrsić. Izvolite. **Mrsić, Mirando (SDP)** Uvaženi državni tajnik je govorio o listi generičkih. Ne postoji lista generičkih lijekova, postoji lista Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na kojoj postoje inovativni lijekovi i generički lijekovi o generici kao o generici onda govorimo o cijeni za jednu tabletu i svugdje u svijetu, pogledajte Austriju, pogledajte sve zemlje oko nas, one imaju dnevno definiranu dozu i cijenu lijeka za dnevno definiranu dozu. A kad govorimo o uspjehu reforme reforma će biti uspješna onda kada troškovi i prihodi budu jedni uz druge, do tada reforma nije uspjela. Hvala lijepa.